NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Izčrpali smo prvi krog razpravljavcev. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati? Vidim, da je več interesa, zato začenjam s prijavo. Začetek prijave, poteka. Besedo predajam poslancu Mihi Kordišu. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. Danes smo priča eni malo nenavadni razpravi pa taki kot bi jo v resnici večkrat morali imeti v tem Državnem zboru. To je razprava, ki je v veliki meri razprava o konceptu. Ne zgolj o posamezni pomoči v razmerah draginje, ampak kako razumemo socialno državo. Amandmaji, ki so prišli s strani opozicije so opozicije so amandmaji, ki pravijo posamezni statusni skupini ne glede na to ali je v dobrem gmotnem položaju ali v slabem gmotnem položaju je potrebno odmeriti takšna in takšna sredstva, takšen in takšen dodatek. To je nekako osnovna logika, po katerem se je razdeljevala pomoč tudi v razmerah epidemije Covid-19 v prejšnjemu mandatu. kaj se je dogajalo z razdeljevanjem pomoči v prejšnjem mandatu po tovrstnem statusnem ključu? Prišli smo do tega, da so raznorazne dodatke dobivali celo ministri vlade Janeza Janše ravno zato, ker so bili narejeni statusno ne pa, ker bi se oziralo na dohodek posameznih družin, dohodek posameznih gospodinjstev. To je ta bistvena razlika in to je ta sprememba pač v logiki. Potrebno je pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Kriterij za to pa je ali je določeno gospodinjstvo, določena družina shaja skozi mesec ali ne in edini način, da to naredimo hitro oziroma pred kurilno sezono ne pa recimo aprila kot se je to v prejšnjem mandatu dogajalo je, da vzamemo obstoječo infrastrukturo, po kateri se izstavljajo denarne socialne pomoči recimo recimo in iz tega naslova torej zavračam statusno opredeljene amandmaje opozicije, ki pravijo dajmo temu toliko, ker je invalid dajmo enemu toliko, ker je upokojenec. Ne, jaz pravim, dajmo imeti enake vatle za vse. Vsa najrevnejša gospodinjstva morajo dobiti ta draginjski dodatek 200 evrov oziroma več kot 200 evrov glede na število članov gospodinjstva glede na obširnost Sem se pa pripravljen pogovarjati o tem, koliko, kako široko med državljankami in državljani ta draginjski temeljni dohodek zajema. To pa spet ni povezano s posamezno statusno skupino, ampak je povezano s tem, kako so postavljeni pragovi pragovi dohodkov na posamezno gospodinjstvo oziroma posamezno družino – t. i. cenzusi. In zato smo v Levici vložili amandma, ki usklajuje ta cenzus z inflacijo in ga dviga iz - samske osebe, delovno aktivne, kar je osnova - 620 evrov na 680 evrov in na tak način zajamemo tudi upokojence, ki so delal 40 let in prejemajo minimalno zajamčeno pokojnino. In o tem bi se morali pogovarjati, kje je tista raven dohodka, po katerem razumemo revščino v tej državi. In še čisto za zaključek. V razpravi se je namnožilo kar nekaj kritik, kako ne pomagamo zaposlenim z minimalno plačo. To ne drži in ne drži na dveh ravneh. Prvič zato, ker gospodinjstva, kjer so delavci z minimalnimi plačami pa imajo nekoliko večje družine, bodo ta dodatek prejele, ker po gospodinjstvu je potem dohodek po glavi gospodinjstva toliko pade, da spadajo pod cenzus. Z vse ostale bi pa pričakoval, da bi slišali kakšen poziv, recimo velikim trgovskim verigam, ki so v preteklem letu zabeležile 1,2 milijardi evrov čistega dobička, pa je v njih zaposlenih največji delež delavcev na minimalni plači. Aja, to pa ne. In ko bomo minimalno plačo dvigali čez nekaj mesecev kot je zakonski okvir, bomo spet poslušali o tem, kako Levica uničuje gospodarstvo. toliko o tej intelektualni poštenosti predlogov o izstavljanju draginjskega dodatka ne glede na to, kakšni so dohodki gospodinjstva.

da današnja zakona, ki sta v obravnavi, nista zadnja v vrsti tistih že sprejetih, ki naslavljajo trenutno tako energetsko kot siceršnjo draginjo v širšem smislu, v kateri smo se znašli danes. Pa ne samo v Sloveniji, s to krizo se danes bori celotna Evropa, vse vlade sprejemajo takšne in drugačne ukrepe, pri tem pa smo države članice Evropske unije dolžne upoštevati še EU regulativo. Ob tem pa imamo na mestu predsednika vlade osebo, ki je eden največjih strokovnjakov ravno na področju energetike. Nanj se danes obračajo tudi kolegi iz drugih držav Evropske unije in skupaj iščejo najbolj učinkovite ukrepe, ki pa so in bodo, upoštevajoč specifiko posamezne države in njenih državljanov, malce različne po državah. Vlada je do sedaj sprejela že kar nekaj ukrepov na področju energetike, jih ne bom naštevala, ker so bili danes že kar nekajkrat predstavljeni. danes sta pred nami dva zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in še kasneje zakon o pomoči gospodarstvu. Nekatere sicer populistične navedbe poslancev opozicijskih strank, ki jih danes poslušamo, preprosto ne držijo, so le napad na vlado. Še najbolj natančno je to pojasnil ravno predstavnik vlade, ki je lepo povedal, da nihče od kategorije najbolj ranljivih, ki jih ta zakon naslavlja, ne bo spregledan. Torej gre res za najbolj ranljive kategorije, selektivno, ne povprek. Ker danes nismo v času predvolilne kampanje, ko je sedanja opozicija delila predvolilne bombončke oziroma bombonjere kot so jih sami poimenovali. Ta zakon torej ne naslavlja samo upravičencev, ki smo jih navedli v zakonu neposredno, ampak tudi druge posameznike, ki živijo v težkih socialnih pogojih in lahko po tem zakonu vložijo posebno vlogo, na podlagi katere bodo, če izpolnjujejo določene pogoje, prejeli denarno nadomestilo po tem zakonu. Se pa strinjam, da marsikateri državljan, ki po tem zakonu ne bo upravičen do pomoči, že danes živi v težkih razmerah, da seveda obstajajo specifike, ko posameznik upokojenec živi sam v relativno velikem stanovanju in mora sam z enim dohodkom pokrivati stroške ogrevanja. Tudi takšne posameznike bo potrebno nasloviti, a mislim, da bo to potrebno naslavljati na drugačen način, morda v okviru medgeneracijskega sodelovanja in solidarnostnega sistema med generacijami. Danes imajo mladi zaradi razmer na nepremičninskem trgu tako nakup kot najem stanovanj velike težave, soočajo se z izjemno visokimi stroški tako nakupa kot najema, starejša populacija pa živi v relativno prevelikih stanovanjih, pokrivanje stroškov ogrevanja in tudi drugih stroškov povezanih z nepremičnino je bilo zanje že pred krizo težko. Danes so tudi zaradi tega na robu preživetja, čeprav morda s prejeto pokojnino ravno ne padejo na prag revščine. Današnji zakon naslavlja najranljivejše. Vlada pa s tem zakonom želi vzpostaviti avtomatizem, da bo sistem dodeljevanja pomoči hiter, enostaven in učinkovit. Da bo pomoč ljudi dosegla ob primernem času hitro in takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Mehanizem pa bo selektiven in ne statusen kot je to veljalo do sedaj. Ne sem se več zgoditi kot je to bilo primeroma v prejšnji Vladi, da je bilo merilo za energetski vavčer eno izmed meril za energetski vavčer družina s tremi oziroma več otroki, pa resnično verjamem, da to ni bilo izglasovano, ker je imel kakšen od ministrov v prejšnji vladi tri otroke, preprosto ukrep ni bil premišljen, ni bil odgovoren, bilo pa ga je enostavno udejanjiti in ja bil pa je eden od tistih bombončkov oziroma bombonjer. Tega si ne želimo in na to ne bomo pristajali. Bomo pa delali na način, da nikogar ne bomo pustili zadaj, ampak bomo izbirali premišljene, odgovorne, nediskriminatorne, racionalne in tudi solidarno naravnane ukrepe. Hvala.

Malo me vleče na smeh zato, ker kolegico in kolega in mogoče še marsikoga drugega tako motijo recimo tudi moji otroci, sem se prepoznal v vajinem izvajanju. Glejte, si želim, da bi živeli v državi, kjer ne bi bili otroci vir tega, da se vtikamo v to kako nekdo nekaj živi ali pa na kakšen način živi in ureja. Jaz mislim in Nova Slovenija-Krščanski demokrati verjamejo, verjamemo, da moj otrok nosi enako dostojanstvo ali pa moji štirje kot od gospoda Kordiša kot vaši gospa Avšič Bogovič. In res je nepotrebno, da se na tak nivo spuščamo in se vtikamo v otroke. Drugače pa, če poznate sistem družinskih transferov je eden izmed transferov, ki je bolj družinsko naravnan, torej je bolj univerzalen kot pa vezan na socialne razmere, dodatek za veliko družino in na ta dodatek za veliko družino je bil vezan tudi solidarnostni dodatek v zelo težkih časih in najmanj kar bi veljalo upoštevati je, da so velike družine veliko bolj obremenjene z vsemi vidiki družinskega življenja in to je tudi država nekoč zakonodajalec prepoznal in dal ta transfer. Mislim, da lahko državni sekretar potrdi moje navedbe. Spoštovani državni sekretar in koalicija imamo nekaj temeljnih konceptualnih, kot je rekel kolega Kordiš, pripomb na zakon, ki ga bomo seveda podprli. Bomo ga podprli, ker bolje nekaj kot nič. Ampak dalo bi se to pomoč veliko bolj učinkovito in veliko bolj ciljano razdeliti ljudem tudi v smislu tega kar ste napisali notri na katere ranljive skupine ciljate. Vprašanje je na koga se zdaj cilja, ampak, če se omejim na recimo koncept, da ste se odločili za ključen kriterij prejemnike oziroma upravičence do denarne socialne pomoči. Gospe in gospodje, upravičenci do denarne socialne pomočil v Republiki Sloveniji, ki so ranljiva skupina, so ranljiva skupina in jih je še vedno, državni sekretar, slabih 60 tisoč, morda 58, imajo možnost že po sistemski zakonodaji petkrat letno prejeti izredno denarno socialno pomoč. Torej, samska oseba prejemnik denarne socialne pomoči lahko petkrat letno zaradi različnih nepredvidljivih razmer ali pa zaradi izrednih razmer, tudi tega instrumenta bi se lahko poslužili, petkrat letno, pet krat 402 evra, to pomeni 2 tisoč evrov dobiti v enem letu za izredne razmere in draginja in energetska draginja to gotovo sta, vsaj po mnenju Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Mi bi se lotili tega drugače. Torej, za prejemnike DSP je že poskrbljeno, že sistemsko poskrbljeno. Pomoč da bi prišla do tistih, ki jih bo ali pa jih že energetska draginja najbolj prizadene in pa inflacija pa bi vezali na prejem otroških dodatkov in državnih štipendij. rečemo aktivni del prebivalstva, skupaj bi dogovorili tukaj v Državnem zboru, recimo, do katerega dohodkovnega razreda bi lahko bili upravičenci do otroškega dodatka in državne štipendije upravičeni do tega energetskega dodatka in bi s tem ciljali na to kar mi vedno poudarjamo v Novi Sloveniji, aktivno prebivalstvo, ki ni prejemnik socialnih transferjev, dela, nima pa nekih velikih plač. In njih bo ta energetska draginja, gospe in gospodje verjemite mi, najbolj prizadela. Še posebej če imajo stanovanjski kredi in plačujejo najemnino. Kajti, po vseh podatkih v Republiki Sloveniji družinske proračune najbolj obremenjujejo izdatki za najemnino ali za stanovanjski kredit. S tem bi veliko bolje targetirali to pomoč in omogočili res hitro in učinkovito pomoč ob tej energetski draginji. Ker mi zmanjkuje časa bi naštel še nekaj drugih, pa se bom moral tu ustaviti. Povem samo, da s konceptom energetskega dodatka za prejemnike varstvenega dodatka, prijava in začasno prejemanje in potem upravičenost do energetskega dodatka boste povzročili naval in zastoje na Centrih za socialno delo. To pa tudi …/izključen

In najbolj revni so na dnu. Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Glede izredne socialne pomoči. Za to socialno pomoč lahko zaprosijo vsi, s tem, da se lahko podeli samo dvakrat za pomoč pri ogrevanju, plačilu položnic in trikrat pa samo za primere poplav in drugih naravnih nesreč. Ta trikratni znesek je nemogoče podeliti za plačilo položnic za ogrevanje. Hvala.

Še bolj, potrebna je. Pa vendarle gre za energetski dodatek, ki ga je potrebno podeliti najranljivejšim in zato je zakon tudi ciljno usmerjen. V stališču poslanske skupine sem omenila, da se pripravljajo še novi ukrepi, ki bodo prav tako odpravljali posledice draginje, se pravi to ni edini ukrep vlade. Vsi tisti, ki so upravičeni do državne socialne pomoči in varstvenega dodatka so vključeni. Gledalo pa se bo gospodinjstvo. Kar pa je potrebno še enkrat poudariti pa je, premoženje posameznika za energetski dodatek se ne bo upoštevalo. Zato naj tisti, ki bi jim sicer varstveni dodatek pripadal, a ga iz razloga upoštevanja premoženja niso vzeli, vseeno zaprosijo za varstveni dodatek. Še enkrat poudarjam, to ni edina pomoč, ki jo bodo dobili pomoči potrebni. Pripravljajo se novi ukrepi in potrebno je razumeti, da nihče ne bo pozabljen. Hvala.

Dajmo temu, dajmo onemu, dajmo tretjemu… v bistvu povzroča zgolj to, da se različne skupine prijavljajo in različne politične skupine to izkoriščajo. Nisem za to, da v v katerikoli skupini dobijo vsi, ker ne podpiram tega, da kar naenkrat ministrovi otroci spadajo med ranljive, energetsko ranljive, ali pa pa ministrova družina. Ne podpiram tega, da sekretarjeva družina spada pod ranljivo družino, glede na to, če bi dali minimalno plačo kot tisti kriterij, pa ga imam rad, ampak to ni pravično. Hkrati pa je ta rešitev taka, ki temelji na neki objektivni informaciji, na objektivni informaciji o dejanskem dohodku, ki potem predstavlja mejo, ki je za vse enaka. Ne gre za subjektivno informacijo, ki temelji na nekem mnenju gospodinjstva ali pa politike, s kakšnimi prihodki neka skupina razpolaga. In ravno ko govorimo danes veliko o pragu tveganja revščine… / izklop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 Hvala lepa. Besedo ima poslanka Eva Irgl. Izvolite. sem mama otroka s cerebralno paralizo, težkega invalida, zato bi želela še enkrat izpostaviti tudi javnosti, tudi danes društvu Vesele nogice, naj ne bodo jezni, ker ne bo nikomur odvzeto. Ko smo se pogovarjali, kot je že kolega povedal, ne zdi se mi fer, da če je bila podlaga za izračun tega energetskega dodatka nek cenzus, ne more biti še posameznik. In še enkrat opozarjam, da bodo v to skupino spadali tudi

Hvala lepa. Vsak bi verjetno lahko povedal kako svojo travmo v življenju. Res je, včasih je prav, da jih izpostavimo, ampak naj se vrnem k vsebini. Tudi posameznik je gospodinjstvo, spoštovani,

Ne, poslanka Bah Žibert je imela repliko. Replike na repliko ni. Dajem pa možnost ponovne prijave, če želi še kdo razpravljati, in lahko v razpravi pojasnite, če je kaj treba pojasniti. Torej, odpiram še en krog prijav. Želi kdo razpravljati poleg poslanke? Če ne, dajem besedo samo še vam. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Hvala lepa. No, da ne bo zgledala replika na repliko, ki je ni, ampak še enkrat bi želela poudariti, da smo obljubili, naša Vlada je obljubila, da bo za te ranljive skupine, invalide, poskrbljeno. In ne bo v tem zakonu posamezno, ker je drugačna podlaga izplačil, bo v naslednjih ukrepih. Hvala.

zelo kratko odzovem na to razpravo, ob vsem tem, kar je bilo povedano. Saj ne vem, ali se naj usedem in vdihnem od vseh obetajočih besed, tudi za tiste, ki so zdaj v tem zakonu izpadli in čakajo – bodo, bomo, bo, bi… in tako naprej. To ljudem ne daje nobene varnosti. Socialna pravičnost, tudi te besedne zveze imamo polna usta, ampak to je tudi pravičen odnos do vseh. Tudi do tistih, ko smo že prej tolikokrat omenjali, ki so 40 let delali, upokojencev torej, in imajo zdaj nizko pokojnino, ki jim ne omogoča

da torej mora vsakdo prejeti nagrado, ki je sorazmerna z njegovimi prispevki in to se mi zdi izjemno pomembno. Tudi v tem trenutku, ker sedaj niso časi za to, da jamramo. Govoriti o tem, da je vlada Janeza Janše bila v 30 letih 14 let v Vladi je seveda ne vem nekdo ima težave z izračunu, zato je to tiča manipulacija za ljudi. Resnično si želim, da bi tudi sedaj čim prej želeli dati ljudem in dali ta signal in torej pomagali čim prej takoj. Sedaj tudi ti dodatki bodo dokaj pozno tudi že, ko bodo nekateri dva meseca kurili dani in zato so seveda v res nezavidljivem položaju, zato dobro premislite in se mi zdi prav, da bi o amandmajih spregovorili in jih tudi podprli. Hvala. lepa. Ker vidim, da je še interes za razpravo, ker se sproti še kar roke dvigujete pričenjam prijavo. Pričenjam prijavo k razpravi!

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Pri vsem tem, kar danes poslušam berem tudi tuje medije in recimo, ker živim pač ob meji s Hrvaško tudi oni imajo probleme podobne kot mi, ampak bomo večkrat sedeli tukaj, ko bomo govorili o energetski draginji.

v Evropi po eni strani pa nam govorite o nekih bombonjerah in tako naprej. Verjetno bodo ti energetski lobiji delili sami sebi kakšne bom rekel bombonjere. Hrvati so ugotovili nekje na neki stopnji, da je proizvodnja električne energije 14-krat cenejša kot je prodajna cena energije. Potem ugotavljajo tudi, da veter, sonce in voda se medtem niso podražili. Na te odgovore bo potrebno verjetno dati tudi na ta vprašanja odgovore, da bodo ljudje vedeli zakaj, da ni samo kriza oziroma vojna v Ukrajini kriva za takšne dražitve prehrambenih artiklov. Sedaj že nas učijo, da se bomo morali navaditi tudi, da je energija blaga in podobno. Po drugi strani pa multinacionalke s sedežem v Evropi beležijo 253 milijard super dobička in verjetno posledično bo potrebno tudi prevetriti pri nas določene cene ali so opravičene ali neopravičene drugače bomo v tem parlamentu sedali večkrat in pa bomo, potem naslavljali na silne bom rekel ljudi, skupine kako jim bomo pomagali. Najprej bo potrebno tudi prevetriti od kod te cene. Jaz ne verjamem in marsikdo ne verjame, da je potrebno, da je kilovat ura tisoč evrov ali pa 740. Na Poljskem je 240 pa se je treba vprašati tudi to. Hvala lepa.

»Kdor hitro da dvakrat da.« in mislim, da se je Vlada Republike Slovenije tega tokrat držala. Ob ekshaliranju draginjske krize se namreč takoj lotila priprave ukrepov za rešitev, ker menimo, da je hitrost reakcije bistvenega pomena, da bodo te rešitve pomenile precejšnje olajšanje tistim, ki so trenutno v najbolj **48. Draginjska kriza je prizadela vse kategorije prebivalcev, še posebej pa najbolj ranljive, torej tiste skupine, ki imajo najnižje dohodke. Rešitve, ki jih vsebuje obravnavani zakon pa naslavljajo ravno te kategorije in to vse kategorije prebivalstva, ki ustrezajo kriterijem prejemnikov tako denarne socialne pomoči in pa varstvenega dodatka. Tokrat ne gre za prvi ukrep blažitev problematike. Spomnimo se tudi ukrepov na trgu energentov in pa v zvezi z nižanjem davkov, davkom na dodano vrednost, pa verjetno ne gre tudi za zadnji ukrep. Posebej me pri tem veseli dialog predsednika vlade dr. Goloba z vsemi deležniki na problematiko energentov, tudi opozicija je v tem krogu. Problemi so namreč skupni in tako se je treba problemov tudi lotiti. Danes gre torej za en kamenček v mozaiku reševanja problematike draginje. V mozaiku, ki se bo v naslednjih tednih, mesecih še izgrajeval. Pomembno pa je, da zdaj osnovno rešimo še pred kurilno sezono, ki se nam hitro približuje in začetek septembra mislim, da je pravi čas, da sprejmemo zakon in da rešimo to situacijo. Hvala.

se danes sprejema zakon pod nujnimi ukrepi in za najbolj ranljive skupine. Invalidi, ostale ranljive skupine ne bodo pozabljene. To smo obljubili in ja, zagotovo tudi električna energija, zemeljski plin, tudi zato so bili že sprejeti ukrepi in sprejet zakon in ta bistvena regulacija cene zaradi visokih cen je tista, ki bo mogoče zdaj in znižanje davka na dodano vrednost je tista, ki bo tudi mogoče omilila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

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo vložili amandma tudi k 5. členu s katerim podaljšujemo obdobja za pridobitev energetskega dodatka in sicer glede na vladni predlog, ki je po predlogu torej do 28. februarja 2023 mi to obdobje podaljšujemo do junija. In sicer menimo namreč, da kurilna sezona oziroma vsaj potrebno stanovanja ogrevati tudi v mesecu marcu, aprilu in včasih celo v maju. Smo pa veseli amandmaja s strani ene koalicijske stranke, to je Levica, ki očitno je znala prisluhniti in slediti našemu namenu in našim opozorilom, ter seveda vloženim amandmajskim predlogom, s katerim smo opozarjali, da k predlogu zakona, vladnega zakona ste izpustili posamezne ranljive skupine, ki nebi dobile oziroma bile upravičene do energetskega dodatka. S tem amandmajev se tako v bistvu popravlja tisto, kar smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v svojih predhodnih razpravah opozarjali in kar smo z amandmajev oziroma z vloženimi amandmaji tudi želeli popraviti. Veseli nas, da v kolikor bo amandma sprejet, razprave/ starejši upokojenci bili opravičeni do tega energetskega dodatka, bi si pa seveda želeli, da bi se ta krog opravičencev tudi razširil na tiste z minimalno plačo, ki jih pa žal v tem amandmaju ne zajemate. Ampak ne glede na to v naši stranki smo vedno podpirali dobre predloge za ljudi in tako bomo tudi tokrat v Slovenski demokratski stranki ta predlog amandmaja tudi **49. TRAK: Hvala lepa. Želi morda še kdo razpravljati? (Ne.) Nihče. Ker ne želi nihče razpravljati, torej zaključujem razpravo in o amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. sedaj s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, V OKVIRU NUJNEGA POSTOPKA.** Predlog zakona je v obravnavo predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade. Gospod predstavnik Vlade, kar izvolite h govorniškemu pultu.

Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, spoštovani poslanke in poslanci! Vsi vemo, da se je Evropa znašla v nepredvidljivih okoliščinah in da smo sredi resne energetske krize. Cene energentov, posebej električne energije in zemeljskega plina so šle v nebo. Vlada Republike Slovenije je pristopila k nizu ukrepov zato, da pomaga ljudem in gospodarstvu. Naj pri tem spomnim, da je že z vladno uredbo določila najvišjo dovoljeno ceno za majhne poslovne odjemalce do 86 kilovatov priklopne moči, da ste v Državnem zboru že reagirali z znižanjem davka na dodano vrednost, sedaj pa Vlada Republike Slovenije prihaja pred ta Državni zbor z Predlogom zakona o pomoči v gospodarstvu zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Rešitve, ki jih predstavljamo v tem zakonu, temeljijo na začasnem okviru, ki ga je Evropska komisija postavila 20. marca 2022, zato, da uveljavi možnost držav članic, da z ustreznimi izjemami od splošno veljavnih pravil o državnih pomočeh reagira na zaostreno energetsko situacijo. Zakon predvideva pomoč majhnim, srednjim in velikim podjetje, glede na individualizirano presojo njihovega spremenjenega položaja, preko metodologije, ki jo je Evropska komisija uveljavila v točki 2.4 začasnega okvira. Mi smo to metodologijo prekopirali še kot dodatno možnost z aplikacijo te metodologije na točko 2.1 začasnega okvira, zato, da zagotovimo podjetjem enostavnejši pristop do koriščenja teh pomoči. Kaj zakon predvideva? Podjetja bodo lahko pridobila bodisi enostavno ali posebno pomoč za gospodarstvo. Specifika enostavne pomoči je, nekaj je lažji proces dokazovanja, vloga se daje brez potrebnih dokazil in je hkrati zamejena z najvišjim zneskom do 500 tisoč evrov. Proces kontrole pa temelji na vzorčenju. Torej, ni potrebno pogledati vsake vloge podjetja posebej, ampak tukaj igramo na zaupanje, po principu pomoč takoj, kontrola po vzorcih kasneje. Pri posebni pomoči je limit skupne vrednosti pomoči višji, je omejen na 2 milijona evrov, hkrati pa zakon zahteva tudi 100 odstotno kontrolo vseh na ta način izplačanih pomoči. Tu je še nekaj specifik za energetsko intenzivna podjetja, ki so zaradi povišanj električne energije, zaradi zakonitosti njihovih poslovnih in proizvodnih procesov v tej krizi še posebej prizadeta. Kako bo podjetje uveljavljalo možnost pomoči, preko vloge, preko spletne aplikacije, ki jo bo vzpostavila javna agencija Spirit. V tej aplikaciji bo vložil podatke o porabi električne energije tega podjetja in cenah zanjo v letu 2021. Na ta način bo spletna aplikacija avtomatsko izračunala povprečje cen, kot jih je posamezno podjetje plačevalo v letu 2021. To je referenčna točka.

ter ocene za preostale tri mesece letošnjega leta. To pa je pomembno zato, ker mora biti v skladu s pravili začasnega okvira, ta pomoč dodeljena še v letošnjem letu. Na podlagi tega bo za prve štiri mesece: junij, julij, avgust, september, podjetje dobilo izplačano pomoč do konca letošnjega leta. Nato pa bodo 31. januarja podjetje naredilo korekcijsko korekcijsko vlogo, v kateri bo ocene za mesece oktober, november in december korigiralo s točnimi dejanskimi podatki. Na ta način zagotavljamo ciljano podporo, individualizirano glede na dejansko spremembo položaja podjetij. Gospodarstvo gotovo v tej pomoči potrebuje več. Hkrati pa želi država s ciljanim ukrepom in na drugi strani fiskalno odgovornostjo pomagati, kolikor je mogoče. Pri tem pa vendarle naj omenim, da se tukaj pomoč ne konča, kot je dejal minister Matjaž Han, prva pomoč, ki nikakor ne sme biti zadnja. Pri tem naj samo spomnim na posvet predsednika Vlade s političnim vrhom in vodilnimi ekonomskimi strokovnjaki, ki je že najavil nove zakonodajne iniciative za to, da možnosti za pomoč gospodarstvu in ljudem razširimo. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. In za predstavitev poročila Odbora dajem besedo predsednici mag. Bojani Muršič. Izvolite! Hvala lepa predsednica za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani državni sekretar! Odbor za gospodarstvo je na 3. nujni seji 30. 8. 2022 obravnaval omenjeni Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Odbor je poleg Predloga zakona prejel naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, pripombe Obrtno-podjetniške zbornice, dopis Gospodarske zbornice Slovenije, dopis Trgovinske zbornice Slovenije in dopis Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM. Amandmaje k Predlogu zakona so vložili: Poslanska skupina Nove Slovenije, Poslanska skupina SDS in poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Po uvodni obrazložitvi državnega sekretarja je na seji prisotna predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da amandmaji koalicijskih poslanskih skupin sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe iz pisnega mnenja. V razpravi so članice in člani Odbora predlagane rešitve za pomoč slovenskemu gospodarstvu in ohranjanje njegove razvojne sposobnosti večinoma podprli. Menili so, da bo imel Predlog zakona pozitivne posledice na gospodarstvo. Ob tem so nekateri razpravljavci opozorili na potrebo po razširitvi vsebine Predloga zakona na vse energente. Izraženo je bilo tudi mnenje, da bi morala Vlada v odnosu do Evropske komisije nastopiti odločneje ter najti rešitev za vključitev vseh energentov. V razpravi je bil izpostavljen pomen stabilnega gospodarstva kot temelja socialne države ter dan poziv k obsežnejšim ukrepom za pomoč gospodarstvu tudi z likvidnostnimi krediti, podjetjem bolj naklonjeno davčno politiko ter spodbudami za energetsko prenovo. Nekateri razpravljavci so opozorili, da velika energetska podjetja izkoriščajo krizo za povečevanje svojih marž in dobičkov. Izraženo je bilo tudi mnenje, da je v zadnjih dveh krizah država z javnim denarjem pomagala zlasti velikim podjetjem, namesto bolj pomoči potrebnim malim in srednje velikim podjetjem. Izražena je bila potreba, da se v rešitve, ki predvidevajo porabo javnih sredstev za pomoč gospodarstvu, vključi ustrezne varovalke za zaščito javnega interesa, kot je na primer ohranjanje delovnih mest.

Obravnaval je tudi amandmaje Poslanske skupine NSi k 5., 6. in 9. členu in jih ni sprejel, ter amandmaje Poslanske skupine SDS k 1., 2., 8., 9., 10. členu in k naslovu zakona ter jih ni sprejel.

Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora nato glasoval o vseh členih Predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega **51. TRAK (VI) 14.10** (nadaljevanje) zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je tudi sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospod Franc Rosec. Izvolite. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišan cen električne energije in zemeljskega plina. Glavni cilj predloga zakona je omiliti negativne posledice v gospodarstvu, ki so nastale zaradi podražitve cen električne energije in zemeljskega plina. S tem namenom je predlagana finančna pomoč upravičencem v obliki povračila dela povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Poglavitne rešitve predloga zakona so: pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem zaradi visokega povišanja cen električne energije. Upravičenci do sofinanciranja oziroma pomoči bodo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so bile v register vpisane do 1. 12. 2021. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja bo od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Država bo sofinancirala 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen. Višina pomoči bo odvisna od spremenjenega položaja podjetja glede na ceno v letu 2021 in 2022 skladno s formulo, ki je opredeljena v predlaganem zakonu. V Slovenski demokratski stranki smo na predlog zakona vložili določene amandmaje s katerimi smo želeli omogočiti, da bi do pomoči bile upravičene tudi tiste pravne in fizične osebe, ki uporabljajo tudi druge energente, kot sta na primer kurilno olje in pa lesna biomasa za izvajanje svoje gospodarske dejavnosti in ne samo tisti dejavniki, ki uporabljajo električno energijo in zemeljski plin. Prav tako smo z amandmajem predlagali, da se pomoč razširi tudi na pravne ali fizične osebe, ki ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ki je registrirana v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in v sektorju ribištva. Veseli nas dejstvo, da je koalicija prepoznala pomen slednjega amandmaja in je predložila amandmaje, ki zajemajo prej omenjeni panogi.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Namen zakona je pomagati gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen energentov. Na dvig cen energentov vpliva več dejavnikov, oživitev gospodarstev po pandemiji in povečano povpraševanje po energiji, zmanjšanje oskrbe Evrope z ruskimi energenti, manjša lastna proizvodnja, tudi remont jedrskih elektrarn v Franciji, manjša proizvodnja energentov iz obnovljivih virov energije zaradi suše posledično in špekulacije zaradi pomanjkanja ponudbe. Razlog za obstoječo krizo je dejstvo, da je Evropa v preteklem desetletju povsem zanemarila vidike obrambne varnosti ter strateške energetske surovinske in gospodarske neodvisnosti. Postali smo talci nekaterih nevladnih organizacij in levo zelene politike, ki nam je desetletje zagotavljala, da se zadostne količine energije lahko zagotovi iz obnovljivih virov. Tukaj predvsem sončne in vetrne elektrarne. Resnica je nasprotna. Zeleni prehod je možen samo z jedrsko opcijo. Diverzificirano oskrbo z zemeljskim plinom in pametno rabo fosilnih goriv, ki morajo nuditi dovolj proizvodnje električne energije za obdobja ko te ni moč dobivati iz obnovljivih virov energije, kot so suša, zimska in nočna obdobja, brezvetrje in podobno. Naj poudarim, da smo se poslanci Nove Slovenije močno angažirali ob tem predlogu zakona pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Povezali smo se in poslušali smo kmete, katerih je prvotni predlog zakona spregledal. Obstajajo v Sloveniji močna kmetijsko gospodarstvo oziroma kmetije, ki se ukvarjajo z namakalnimi sistemi, ki se ukvarjajo s predelavo mesa, ki imajo žage in zagotovo bo njih prihajajoča kriza energetsko povišanje energije zagotovo doletelo. Se mi zdi, da je poleg skrbi za gospodarstvo, ki ga je Vlada naslovila pomembna tudi skrb za kmetijstvo, katero naslavljamo v Novi Sloveniji. Nova Slovenija je predlagala amandma, da se v ta paket pomoči vključijo tudi kmetije. Veseli nas, da bo amandma kot je bilo obljubljeno in dogovorjeno podprt. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov in mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, ponovno za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Okoliščin, v katerih je znašel svet, zaradi spleta zunanje političnih dejavnikov ni potrebno posebej opisovati. Najbolj direktna posledica, ki jo občutimo vsi je skokovita rast cen zlasti energije. Evropski energetski trg, ki naj bi zagotavljal nizke cene in dostopnost oskrbe v teh okoliščinah ne zagotavlja ne enega in tudi ne drugega. Vladi vseh držav, zato sprejemajo raznovrstne ukrepe, s katerimi poskušajo ublažiti šoke, ki jih povzročajo visoke cene. Zakon, ki ga obravnavamo predstavlja enega od teh ukrepov in prinaša pomoč za podjetja, ki se soočajo z rastočimi stroški električne energije in zemeljskega plina. Je del usklajenih ukrepov Evropske unije, saj bi tako obsežni posegi v delovanje trgov v normalnih okoliščinah pomenili nedovoljeno državno pomoč. Potreba po uskladitvi in skladnosti z evropskimi začasnimi okviri za pomoč sta torej dejstvi, ki jo moramo upoštevati pri presoji zakona. tako moramo upoštevati celotni spekter ukrepov, ki jih Vlada izvaja. Obudila je regulacijo cen pogonskih goriv in uvedla omejitev cene električne energije za male gospodinjske odjemalce tako imenovano energetsko kapico, ki smo jo Socialni demokrati izpostavljali tudi v svojem programu. Vlada je pripravila tudi prvi sklop pomoči za socialno ogrožene posameznike, pri tem pa smo z zakonom še začasno znižali DDV na energente v času kurilne sezone. Vsako od teh ukrepov bo po svoje pripomogel, da bodo potrošniki in gospodarstvo lažje prebrodili težko obdobje, ki je pred nami. Ta predlog zakona je namenjen podjetjem, ki se soočajo s povišanimi stroški za električno energijo in zemeljski plin. Skladno z evropskimi začasnimi okvirjem uzakonja direktno subvencijsko shemo za podjetja, ki so se jim stroški za elektriko in plin vsaj podvojili. Podražitev nad to višino bo subvencionirano v višini 30 %. Četudi gre navidezno za nizko stopnjo subvencije je potrebno imeti pred očmi dejstvo, da gre pri industriji pogosto za zelo veliko porabo energentov kot tudi, da so evropski okviri pomoči trenutno pripravljeni predvsem za velika energetsko intenzivna podjetja, zato je potrebno pripravljavce na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pohvaliti, da so našli rešitev, po katerem se bodo lahko v shemo vključila tudi slovenska mala in srednja podjetja. Enostavno oblika pomoči predvideva do pol milijona evrov subvencije povišanih stroškov brez prehodnega dokazovanja dejanske izgube in zapletenim postopkov, zato verjamemo, da bo ukrep dostopen tudi za tista manjša podjetja, ki sicer ne dosegajo standardov velikosti evropski korporacij, a so pomembni delodajalci in motorji razvoja. Pomembno se nam zdi tudi poudariti, da je zakonski predlog nastal po intenzivnih posvetovanjih z deležniki kot tudi z obravnavo in podporo na Ekonomsko-socialnem svetu. To se nam Socialnim demokratom zdi edina prava pot pri pripravi ukrepov. Zaradi izjemnosti razmer in njihovega velika vpliva na vse sektorje družbe je popolnoma razumljivo, da so se pojavili tudi predlogi za širjenje obsega pomoči in obdobje opravičenosti, višanja odstotkov opravičenih stroškov ali vključenosti novih panog med opravičence do pomoči. V razpravi je Vlada pokazala tudi pripravljenost za proučitev in morebitno vključitev dodatnih predlogov oziroma amandmajev, s katerimi bi smiselno razširili tudi krog upravičencev,

da je o vseh teh predlogih tekel dialog, zato je mogoče že na seji odbora nekako dopolniti predlog zakona. Razprava o predlogu zakona tudi dokazuje, da se slišimo, razumemo in upoštevamo ter da skupaj poiščemo najbolj optimalno rešitev bodisi skozi ta zakon bodisi skozi druge ukrepe, ki bodo še sprejeti v prihodnjih tednih in mesecih. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo soglasno predlog zakona tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Levica in gospod Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo. Stiska ljudi v tej državi je v sled draginje zelo velika, prav zato sprejemamo interventne posebne pakete pomoči. Podobno lahko rečemo tudi za določen del gospodarstva, nikakor pa ne za vsega. Vprašajmo se od kod je sploh prišla inflacija, zakaj je sploh nastopila draginja. Odgovor na to vprašanje, ki si ga zastavljamo čisto premalo pogosto je precej srhljiv. Post epidemiji covida-19 so določeni veliki igralci na globalnem energetskem trgu zlorabili situacijo zato, da so dvignili cene energentov, ne ker bi se njihovi proizvodni dejavniki kakorkoli podražili, sploh ne, dvignili so strošek energentov preprosto zato, ker so ga lahko. Za talca so vzeli države, za talca so vzeli ljudi in za talca so vzeli gospodarstva, še posebej male biznise, celotna družba za svoje delovanje je namreč odvisna od energentov. Cena po kateri ti energenti prihajajo in prihajajo v preostanek gospodarstva bo veliko vplivala tudi na to kakšna bo cena končnega izdelka. Žal so tem energetskim gigantom sledili še drugi korporativni posegi v drugih panogah, ki so storili prav enako, niso zgolj kompenzirali cen svojih končnih izdelkov za rastočo ceno energentov, ampak so pribili že dodatno maržo, spet zgolj zato, ker ker so jo lahko in spet je bil preostanek gospodarstva zlasti mali biznisi postavljen v položaj, ko ga je korporativni kapital globalni trg, če temu rečemo ali globalni kapitalizem vzel za talca. Zato je prav, da država poleg zaščite najrevnejših gospodinjstev zaščiti tudi tisto gospodarstvo, ki je najbolj ogroženo. To počnemo na interventen način z današnjim zakonom. Ta zakon predvideva določene pogoje pod katerimi bo država pokrila del stroška energentov, del stroška elektrike recimo, ki jo določena podjetja v naši družbi imajo in prav je tako. Kot rečeno gospodarstvo je pred korporativnimi izsiljevanjem in teroriziranjem z navijanjem cen pred korporativnim udiranjem potrebno zaščititi enako kot je potrebno zaščititi ljudi. Obseg zakona je v finančnem smislu omejen na 40 milijonov evrov ravno zato, ker gre za prvo pomoč, ker gre za obliž na enak način kot smo pri prejšnji točki sprejemali obliž v obliki draginjskega temeljnega dohodka za tista najranljivejša gospodinjstva. vendar je pri tem treba opozoriti, da so se pojavili določeni glasovi med predstavniki organiziranega delavstva, ki pravijo, da je smiselno kakršnokoli pomoč za gospodarstvo vezati z zahtevo po izpolnjevanju družbenih kriterijev in zagotavljanju družbenih funkcij gospodarstva. Gospodarstvo namreč ni neka enovita celota kot ga običajno naslavljamo in kot običajno o njem razpravljamo, marveč je členjeno v več različnih funkcij. Podjetja so tako po eni strani proizvodne enote, ki zagotavljajo produkcijo dobrin tudi v produkcijo storitev, ki jih kot družba potrebujemo. To so proizvodne enote, ki zagotavljajo zaposlenost, zagotavljajo to, da ljudje imajo delo, so tudi proizvodne enote, ki so lahko motor napredka in prilagajanja našega industrijskega delovanja nosilnim zmožnostim okolja. Sočasno pa se v sistemu kot ta imamo ta podjetja oblikujejo tudi v format zasebnega kapitala in delujejo kot stroji za dobiček. Kakršnakoli državna pomoč, kakršnakoli pomoč iz javnih sredstev, ki pripada vsem državljankam in državljanom,

Pri tem moramo biti še toliko bolj pozorni in tankočutni, ker vemo, da je v zadnjem desetletju nasedle kapitalistične dolgove država reševala že večkrat. Enkrat tako, da je v finančni krizi reševala bančno kot posledico nasedlih kreditov, potem v epidemiji covida-19. No, ne smemo tega dovoliti v razmerah današnje draginje in inflacije. Zato v Levici pričakujemo, da se bo po sprejetju današnjega zakona, za katerega mislim, da bomo nabrali glasove, določene varovalke v smislu vračljivosti javnih sredstev, ko podjetja to zmorejo, oziroma prepovedi odpuščanja

Spoštovana predsednica, spoštovani predstavniki ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! Predlog obravnavanega zakona je še eden v vrsti ukrepov, ki naslavljajo energetsko draginjo. Draginjo, ki v stisko ni pahnila le številnih prebivalcev oziroma gospodinjstev, temveč tudi podjetja. Gospodarstvo, ki si v marsikaterem pogledu še ni opomoglo po krizi, ki jo je prinesla pandemija covida-19, je bilo kmalu postavljeno pred nov izziv. Naraščajoče cene energentov so bile sprva zaskrbljujoče, rekordi, ki jih, denimo, cene električne energije dosegajo zdaj, pa so že skoraj neslutenih razsežnosti in podjetja postavljajo v, milo rečeno, izjemno neugoden položaj, še posebej, ko jim prištejemo še nekatere druge okoliščine. Logičen, pričakovan in edini pravilen korak države je, da pomaga in da to počne premišljeno, ciljano, strukturirano in ažurno; ugotovimo lahko, da naša Vlada natančno to tudi počne. Ob tem naj spomnim na ukrepe, ki jih je Vlada v okviru spopadanja z energetsko draginjo že sprejela. Gre namreč za povezane, med seboj dopolnjujoče se ukrepe, ki že vsak zase kaže svojo pomembnost, gledani v celoti pa pokažejo pravo sliko in prispevek k doseganju cilja Vlade: oblikovati predvidljivo in varno okolje za potrošnika, gospodarstvo in državo ter cenovno dostopno in zanesljivo oskrbo z energenti. Torej, zniža se davek na dodano vrednost za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. Omejila se je cena zemeljskega plina in električne energije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce za obdobje od 1. septembra do konca avgusta drugo leto. Dolgoročno vzdržno se regulirajo cene pogonskih goriv. Kmetje bodo prejeli subvencije za repromateriale in nadomestilo zaradi visokih cen energentov, odkupljen je bil tudi letošnji pridelek žit. Danes bo poleg tega zakona sprejet še zakon, ki bo poskrbel za draginjski dodatek za najbolj ranljive skupine. Iz naštetega se lepo odraža pot, ki jo je ubrala Vlada: najprej je poskrbela za potrebe gospodinjstev in malih podjetij, zdaj je na vrsti tudi gospodarstvo. Predlog zakona uvaja enostavno pomoč v višini do 500 tisoč evrov na upravičenca, posebno pomoč v višini do 2 milijonov evrov na upravičenca ter pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Naštete pomoči so tisti prvi obliž, ki ga lepimo na rane prizadetega gospodarstva, ob zavedanju in sprejemanju polne odgovornosti, da nas veliko dela še čaka - prvi ukrep za pomoč gospodarstvu, zagotovo pa ne zadnji. Kritikom, ki pravijo, da v zakonu manjka odgovorov na vprašanja, ki se porajajo ob izzivih, ki gospodarstvo čakajo v prihodnjem letu, odgovarjamo, da Vlada deluje in sprejema ukrepe v okviru možnega. Vseh odgovorov in rešitev ta zakon niti pri najboljši volji in želji ne more ponuditi. Začasni krizni okvir Evropske komisije, ki je podlaga zanj, namreč obdobje upravičenosti do pomoči za zdaj končuje z 31. decembrom. Prav tako so ukrepi pomoči jasno začrtani. Seveda pa se zavedamo, da zgolj čakati na smernice Evropske komisije ne bo dovolj.

ki bodo podjetjem pomagali premagati krizo, ohraniti konkurenčnost, delovna mesta in razvojne možnosti za zeleni in digitalni prehod. In vse to vlada počne že danes. Dve problemski skupini in dve gospodarski koordinaciji združujeta tako predstavnike zbornic in združenj, kot ekonomske strokovnjake in predstavnike energetskih podjetij, ki skupaj pretresajo probleme in iščejo rešitve. Rešitve za katere smo prepričani, da bodo v dobro gospodarstva in s tem vseh nas. Ena od njih je danes podana Državnemu zboru v sprejem. V sled navedenega bomo poslanci / znak za konec razprave/ Poslanske skupine Svoboda predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 1. člen, ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Ja, še kdo? (PS SDS):** Hvala za besedo, predsedujoča. Veseli nas dejstvo, posebej še v naši poslanski skupini, da se tukaj v Državnem zboru zavedamo pomen gospodarstva, kajti uspešno, učinkovito gospodarstvo je največji temelj oziroma garant za socialno državo. Vsi vemo, da je zelo lahko v primeru kriz oziroma kakšnih drugih dogodkov enostavno delovno mesto. zelo veliko napora pa je potrebno, da se novo delovno mesto ustvari. Zato je ta pomoč, ki se bo namenjala gospodarstvu dobrodošla, mislim pa da je oziroma moja ocena je, da je pa premajhna in bo treba malo več poseči v žep oziroma v proračun. Zdaj na eni strani se soočamo z veliko, mislim nenormalno ceno električne energije, na drugi strani ko pogledaš pa je Slovenija samooskrbna nekje med 80-85 % in da nekje 95 % električne energije proizvedemo sami. Imamo zelo učinkovit bi rekel sistem, če jih delimo nekje na tri dele so obnovljivi viri, kjer predstavlja največji proizvodnji vir so hidroelektrarne, potem imamo to jedrsko energijo in pa hočeš nočeš tudi termoelektrarno. Vsi ti dejavniki zagotavljajo stabilnost in sigurnost našega elektroenergetskega sistema. namreč če eden od teh dejavnikov zašel v neke težave oziroma bi se zgodil kakšen izreden dogodek, mislim da bi v tem trenutku bilo zelo uspešno, če ne bi prišlo do kakšnega električnega mrka. Vemo pa, da če pride do električnega mrka, to je pa ena zelo pereče vprašanje in tudi velik strošek, da vse skupaj nazaj ti energetski sistem postaviš in zaženeš še to, ni to tako kot če bi luč, mislim kot bi žarnico zamenjal, če ti pregori oziroma to je postopek kako se energetski nivoji nazaj vzpostavljajo.

in potem šele pridejo, bi rekel dva tista največja, mislim dve največji proizvodnji enoti, ki zagotavljata, bi rekel sigurnost. To sta jedrska elektrarna Krško in pa termoelektrarna Šoštanj. Zdaj pomoč, ki jo namenimo gospodarstvu bi rekli, bi tudi lahko pričakovali, da se nek denar oziroma neki dobički nahajajo pa v energetskih družbah. Zanimivo je tudi en naslov, ki ga je objavila Gospodarska zbornica Slovenije je bil v enem časopisu, da gospodarstvo ve kakšna je poštena cena električne energije in da takšno ceno tudi pričakuje, da se bo lahko ohranilo gospodarstvo v kondiciji kot je in da bo učinkovito.

pričakovanja(?), da imaš nekje drugje denar, malo, postavljen na trhle noge. Naslov se je glasil »Dva največja proizvajalca elektrike GEN in HSE bosta poslovala z izgubo«. No, tu pa se potem vprašaš, če so cene takšne, zakaj potem ta dva proizvajalca delata izgubo. To bi pa rekel, da je pa vprašanje za, mislim, za eno močno analizo, ampak, nikjer nisem zaznal, da bi o teh zadevah se kaj pogovarjali. Zakaj izguba HS-ja in

obe skupini, je potem pa zanimivo ono drugo stran, koliko pa še potem je tista količina energije, s katero ti dve skupini, vsaka za sebe, trgujeta.

je odgovoren za analizo oziroma izdelavo ocen tveganj, namreč, v gospodarstvu oziroma v resnih podjetjih

ki vejo, da je potrebno neka odstopanja čim prej zaznat in da tudi že predvidevajo inštrumente, kako ta tveganja omilit oziroma izničit.

Da noben ni prepoznal tveganja, da bo se to zgodilo. Ne bom se spuščal v poslovanje oziroma finančne strukture podjetij, ker za to so odgovorne druge inštitucije, na koncu imamo tu SDH, ki upravlja vso to premoženje. In bi res, res, res, tu bi mogli imet enkrat to pa tudi, in pa tudi izredno sejo parlamenta na to temo. Namreč, nekdo, nekdo je pač svojo nalogo, za katero dobiva dobro plačilo, ni opravil z odliko oziroma jo je zelo slabo opravil.

s katerimi bi, če bi to bilo vse urejeno, kot bi moralo biti, bi mi lahko(?) enostavno ta denar, ki je v teh dveh družbah, prevalili(?) na gospodarstvo. In pa še plus tega, vemo, da ni bilo ni bilo v zadnjih osmih letih kaj veliko na novih, / nerazumljivo/, bi rekel proizvodnih enotah, narejenega. Mi smo se odločili, da bomo šli v brezogljično družbo. Saj je pošteno, treba je tudi malo naprej gledat. Moramo pa vedet, s čim bomo nadomestili ta vir, ki pač pravimo, povzroča največje globalne spremembe, segrevanje ozračja in pa tako naprej. Ampak mi moramo ta vir nadomestiti, z isto zanesljivostjo, ki jo ta vir sedaj daje našemu energetskemu sistemu. Tu, samo za primer, če nadomestimo, pa bom tako na pamet rekel, blok 6 oziroma TEŠ-6, to je 600

Ne vem. Vsi ti načrtovalci, ki pravijo, kako bomo rešili s Soncem, pozabljajo, da Sonce ni zanesljiv vir,

frekvenčno regulacijo in se odziva na vse spremembe energetskega sistema, kar je prav in to mora biti narejeno. In zelo pomenljivo je, da so tisti, ki so bili pred nami, zelo vedeli, kako pomembno je, da je sistem varen in zanesljiv. Zdaj pa mislim, da se ta vloga spregleduje, ni več pomembno, važno je, da nekaj naredimo – če bo, bo, če ne bo, pa ne bo. Ampak to ni odgovor, na katerega bi v gospodarstvu rekli »Okej, super, fajn«.

pogledat, katere naloge so bile narejene oziroma zakaj nekatere, ki bi morale biti, niso narejene. In to je tisti cilj, katerega bi morali si malo pogledati, če hočemo pomagati gospodarstvu in konec koncev tudi gospodinjstvom. Namreč dokler imamo gospodarstvo v kondiciji, potem bomo tudi imeli socialno državo. Če nam pa gospodarstvo pade, pa vemo, da smo zelo vezani na tuje trge, / nerazumljivo/ Italiji zelo težke stvari dogajajo, da imajo, bi rekel, kar hudičevo težke finančne težave, in da smo vezani zelo na nemški trg. In če je tam kaj, bi rekel, zaškriplje, bomo tenko piskali. Tako, da mislim, da bo potrebna kmalu še kakšna seja, da se gospodarstvu zagotovi in pa tisto,

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovana gospa državna sekretarka gospa Buzeti, državni sekretar Frangeš, drage kolegice in kolegi. Najprej se moram zahvaliti moji kolegici Ivi, da je predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. V tistem času sem ravno bil na enem prijetnem pogovoru z ministrom Hanom. Zdaj pa k vsebini. Nova Slovenija bo ta zakon podprla. Pomoč gospodarstvu je potrebna, je potrebna izdatna pomoč in je potrebna hitra pomoč. Preprosto ne moreš glasovati proti zakonu, ki prinaša neko pomoč bodisi gasilcem bodisi ranljivim skupinam bodisi gospodarstvu. Podprli ga bomo pa ne zato, ker je ta zakon oh in sploh idealen in najboljši v Evropski uniji, ampak zato, ker, kot rečeno, proti pomoči ne moreš glasovati. Ta zakon je nastal na podlagi okvira, ki ga je postavila Evropska komisija v smislu državnih pomoči gospodarstvu, ko gre za omilitev posledic draginje energentov. okvir Evropske komisije res ne govori samo o ceni elektrike in zemeljskega plina, ampak na splošno o pomoči gospodarstvu. Evropska komisija je ta okvir sprejela meseca marca letos. Potem je videla, da je preskromen, po domače rečeno. In ga je julija že razširila, dvignila je plafon in tako naprej in tako naprej. Spremljal sem, kaj se dogaja na pogovoru vlade s socialnimi partnerji, se pravi s sindikati in delodajalci. Gospodarska zbornica, obrtno-podjetniška zbornica, vsi so rekli »Okej, pomoč je dobrodošla, vendar je preskromna«.

Vlada bi že dala več, ampak zaradi okvira preprosto ne more. To ne drži, o tem se tudi razpisal na Twitterju in sem zapisal naslednje: »Kot krivca za skromen in birokratko kompliciran postopek izplačil pomoči gospodarstvu je Vlada navedla v okviru Evropske komisije. Resnica je nasprotna. Vlada pomoč je mnogo nižja in manjša kot jo omogoča okvir Evropske komisije. Famozno Famozno formulo 30 % - veste o čem govorim – dvakratnika dviga cen energije so si preprosto na Vladi izmislili. Evropska komisija jo določa samo za energetsko intenzivna podjetja. Da izplačilo pomoči ne bi bilo samo zbirokratizirano, ampak tudi čim nižje so opravičeno obdobje skrajšali za 4 mesece in to je le nekaj cvetk, ki smo jih slišali, ampak kakorkoli že. Pomoč je potrebno realizirati čim prej in na tej točki predno pridemo do amandmaja k 3. členu želim povedati naslednje, mislim eden politični pogled. Gospe in gospodje, ko smo v fazi krize takšne ali drugačne, kar nekaj smo jih že dali skoz v zadnjem desetletju recimo. Državni sekretar je včeraj dobro ocenil, da se nahajamo ali pa, da so pred nami dramatično težki časi. Se strinjam. Pa ne, zato da bi se strinjal, zato da želim strašiti marsikoga ne, sploh ne. Oči obračam v nas politikov, v slovensko politiko in politika je pri iskanju rešitev za ljudi in za gospodarstvo postavljena pred test zrelosti, pred test modrosti. To nekako v prejšnjem mandatu ni bilo možno in hvala bogu so ljudje 24. aprila rekli, da kula nočejo nikoli več in ga tudi ni več. Mi smo ena druga opozicija. Kot veste podpiramo praktično do sedaj veliko veliko večino vseh vladnih predlogov in to z namenom, da res želimo ljudem pomagati in tudi gospodarstvu. Ampak, ko govorimo o gospodarstvu se najbrž tudi vsi zavedamo, da za konkurenčnost gospodarstva ne skrbijo samo gospodarske organizacije, korporacije, če hočete, ampak jim predvsem tudi nacionalne Vlade in seveda tudi evropska politika. V tem kontekstu, kar sva tudi z ministrom Hanom ugotavljala je nujno potrebno, da da je Slovenska vlada s svojim predsednikom v Evropskem svetu in s svojimi ministri na Svetu Evropske unije, da so tukaj naši predstavniki naše vlade izjemno glasni. Ključno je kakšen bo ta okvir pomoči gospodarstvu za naslednje leto leto 23 in tukaj mora biti Slovenija zelo glasna. Mi smo malo v izvoz usmerjeno gospodarstvo in karkoli se bo že zamajalo bog ne daj recimo v Nemčiji kot najpomembnejši naši trgovinski partnerici se bo to lahko pri nas odražalo kot usodno. Mimogrede pripravljajo se na evropskih institucijah tudi drugi dosjeji, ki lahko usodno vplivajo na slovensko gospodarstvo in slovensko kmetijstvo. O tem bi gospa državna sekretarka lahko dolgo govorila. Tukaj je ključno, da so naši predstavniki Vlade v institucijah Evropske unije zelo glasni. Sicer se nam lahko zgodi glede na to mimogrede kakšno površino Slovenija zaseda področje Natura 2000 se nam lahko zgodi, da bomo prav sedaj, ko pa vsi vemo povedati, da je hrana strateškega pomena, da bomo sedaj prav v tem času grdo

da bo vključila tudi kmetijski sektor v ta zakon pomoči, ki ga seveda v okvir Evropske komisije ne izloča, kot je tudi bilo prvotno slišano. Včeraj so se ta stališča omehčala. In sem zadovoljen, da je Vlada prisluhnila Novi Sloveniji oziroma kmetijstvu, in da vsaj na nek način danes, v preko amandmajev koalicije kmetijstvo tudi vključujemo. Kar pa ni dober znak pa jeto, da ta zakon ni koalicijsko usklajen oziroma, da ga celotna koalicija ne podpira, ga pa podpira celotna opozicija. Narobe svet. Narobe svet. Tako je bilo vsaj na Odboru. Tisti, ki ste bili, ste videli glasovanje? A ne? In to je zelo slab znak za slovensko gospodarstvo, za slovensko družbo. Zelo slab signal. Najbrž tisti, ki ste kdaj delali v gospodarstvu, se podpišete pod to izjavo. Ne bi smeli dovoliti, da bi v tej dvorani, vsaj tako se zdi na trenutke, da se pravzaprav kriminalizira tiste, ki so podjetni, ki ustvarjajo, ki delajo, ki so gospodarni, ki se trudijo in tako naprej. Ni prav, da se te kriminalizira. Takšen je občutek. Pa to ni moj osebno, poslušam gospodarstvenike, vprašajte razne gospodarske klube, zbornico, Obrtno-podjetniško, Gospodarsko in tako naprej. In na štiri oči vam bodo to priznali, javno najbrž ne.

kolegov iz SDS podprli. Zdi se nam smiseln. Ne vem zakaj bi se fokusirali samo na dva energenta. Res je, da sta zelo pomembna. Najbrž vsi razumemo, da se gospodarstvo ne ukvarja samo z »ponorelimi«, se opravičujem izrazu, cenami električne energije in zemeljskega plina, ampak gre tudi tu za neverjetne dvige cen, tudi draznih drugih vhodnih materialov, komponent in tako naprej. Tako da,

govorijo o grdih kapitalistih, ki bodo ta denar pobasali v svoje žepe. To je ta kriminalizacija, o kateri sem prej govoril. In gospod Matjaž Han mi je to tudi maloprej obljubil. Hvala lepa. Hvala vam. Želi morda še kdo razpravljati? (Da.) Ja, še kdo? Potem pa, izvolite. Hvala lepa predsednica za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Moja predhodnika sta lepo povedala, da je včeraj se razprla kar široka razprava glede tega, da pač gremo v ukrep pomoči gospodarstvu. Vsi v tej dvorani in tudi širše se se zavedamo, da želimo gospodarstvo ohraniti v čim boljši kondiciji, in da bo tudi čim lažje prebrodilo to krizo, v katero dejansko so že nekateri vstopili, še huje nas pa čaka. Včeraj smo slišali tudi to, da, se pravi imamo zakon, ki je ciljno usmerjen in usklajen tudi z vsemi deležniki, kar je izjemno, izjemno pomembno. Tega je mogoče v preteklosti bilo premalo. In če se dotaknem tudi tega, ta zakon je pripravljen na podlagi teh ukrepov, začasnih ukrepov Evropske unije in okvir je takšen, kakršen pač je, in Ministrstvo se je potrudilo in ne bo financiralo in sofinanciralo samo visoka, velika gospodarstva, ampak bo šlo tudi pomagati malim in srednje velikim, kajti tudi ti so v izjemno težkem položaju, kajti vsi se soočajo s povišanimi stroški za električno energijo in zemeljskim plinom. Amandma Poslanske skupine SDS danes govori o tem k 1. členu, da bi razširili na širše, na vse energente. Načeloma se bi dalo celo strinjati s tem, vendar je bilo na Odboru včeraj jasno povedano, da to tako ne gre. Ampak verjamem, da je Ministrstvo včeraj to slišalo, da v nadaljevanju, **60. TRAK (VI) 14.55** (nadaljevanje) kajti bilo je tudi povedano, da je to prvi izmed ukrepov, ki nas čaka, teh ukrepov za pomoč gospodarstvu še bo v prihodnosti več, bodo upoštevani tudi drugi energenti. In ja, tudi kolega Horvat, tudi ta koalicija dela drugače kot je delala prejšnja koalicija. Tudi mi smo vas včeraj lepo slišali. Začeli smo razmišljati tudi o tem in nismo pozabili na primarna kmetijska gospodarstva, vendar je bilo dogovorjeno, da bo kmetijsko gospodarstvo pripravilo za te poseben ukrep, ampak po posvetovanjih in glede na to, da se nam pač nekako tudi mudi se je pristojno ministrstvo povezalo s kmetijskim in pripravilo ta ustrezen amandma, ki sledi sicer vašim, vendar ta amandma zajema še širši spekter teh primarnih gospodarstev. Tako da tukaj moram reči, da je bilo včeraj slišan vaš predlog. Vendar ta predlog, ki ga imamo danes na mizi k 3. členu, o katerem bomo malce kasneje tudi govorili, Je širši, kar je vsekakor dobrodošlo. In če se dotaknem, da se pač stanje gospodarstev in gospodarstvenikov iz meseca v mesec slabša, slišali smo tudi, da v bistvu tudi nekateri špekulirajo, slišali smo tudi ekspoze današnje razprave prvega razpravljavca, ki je govoril, kako se obračunavajo cene, kdo ima tukaj vpliv. Jaz o tem danes ne bi govorila. Danes mi govorimo o pomoči gospodarstvu, ki se je znašlo v izjemno izjemno težki situaciji. V prejšnjem obdobju zaradi zapiranja gospodarstev, zaradi kovida, danes ko bi naj bilo okrevanje po pandemiji pa se soočajo s to nesrečno vojno kateri ni videti konca in s sankcijami, ki jih pač imajo. In cene rastejo v nebo. In ja, Ministrstvo za gospodarstvo, pa tudi vsa ostala ustrezna ministrstva pripravljajo ukrepe za blažitev te zelo velike krize, ki se nam dogaja. V koaliciji smo usklajeni glede teh zakonov. To vas v opoziciji naj ne skrbi kako mi delujemo. Smo pa v koaliciji zelo odprti in poslušamo drug drugega. Vsak lahko pove svoje mnenje,

Tukaj moram ostro demantirati kakršnokoli navajanje, to kar smo tudi slišali. Kajti, ne zdi se mi prav, gospodarstvo je motor slovenskega gospodarstva in enostavno o temu ne moremo govoriti. Jaz srčno upam, da bo ta ukrep dosegel čim širšo skupino teh gospodarstev, da bo čim manj zbirokratiziran, da bo Spirit uspelo in vnesti vse podatke, da bodo prve pomoči že lahko prišle pravočasno do posameznikov, da bomo ohranili čim več delovnih mest in tudi čim več gospodarstev. Tako da absolutno Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo ta zakon podprli. Podprla ga bom tudi sama. Podprla bom tudi amandma, ki smo ga pripravili oziroma amandmaje, ker jih je več.

Hvala, predsednica. S prejetjem današnjega zakona koalicija gospodarstvu pošilja močno in jasno sporočilo, da bodo gospodarski subjekti vseh oblik velikosti in dejavnosti pomoč dobili hitro, pravočasno, da bo pomoči veliko. Torej, da noben ne bo ostal praznih rok, noben ne bo na cedilu.

Mislim, da je to prvo pomembno sporočilo. Drugič. V razpravi je bilo danih nekaj zanimivih poudarkov in mislim, da je prav, da te poudarke osvetlimo še z nekaj dodatnimi informacijami in pogledi. Najprej, gospod Horvat, jaz nisem rekel, da nas čakajo dramatično težki časi, dejal pa sem, da smo v dramatičnih okoliščinah, ampak te dramatične okoliščine lahko postanejo tudi dramatično težki časi, če ne bomo vsi skupaj premogli dovolj modrosti, da bomo ravnali usklajeno, ciljano, ne samo v tem parlamentu pač pa tudi v širšem evropskem prostoru. Kriza, s katero smo soočeni zaradi visokih cen energentov ni slovenska posebnost. Mi smo samo deležni posledic. Mislim, da je pomembno in sam nisem energetski strokovnjak, zato mi oprostite pri tem tudi kakšno napako, pa vendar. Kaj se v tem hipu dogaja? Gospod Rosec je govoril o tem kje so dobički glede na to, da citira članke iz slovenskih medijev, po kateri imata oba energetska stebra izgubo. Težava je v tem, da povišano ceno električne energije in zemeljskega plina v žep ne da slovenska proizvodnja električne energije. Slovenski odjemalci tako ljudje, gospodinjstva kot gospodarstvo to visoko ceno samo plačujejo. Električna energija, ki jo v tem hipu proizvajajo slovenske elektrarne, je bila po vsej verjetnosti prodana že davno naprej po cenah kakršne so veljale na borzi. Dodatna težava je seveda to, da vrsta neugodnosti letošnjega leta ob vojni tudi suša, nižji pretok rek in podobno vpliva na to, da je potrebno odjemalcem danes zagotavljati električno energijo po cenah po katerih je bila prodan, ni pa nujno, da je te energije danes v slovenskih elektrarnah proizvedeno dovolj to razliko je spet treba kupiti na trgu in plačati po cenah kakršne v tem hipu on spot veljajo. Vse to vam pove, da nekdo v verigi ustvarja ekstremno visoke dobičke. Bojim pa se, da to niso ne slovenske družine ne slovenska podjetja ne slovenskega energetika. Zato je tisto kar lahko naredimo v okviru tega zakona, res je, podjetja, gospodarske zbornice, gospodarska združenja so postavile pred vlado in ta Državni zbor legitimno pričakovanje. Ta ukrep je super, ampak dajte nam malo več in to spoštujem. Smo pa zamejeni s fiskalno odgovornostjo tudi zato, ker smo v preteklem obdobju vendarle bili priča večji meri, uporabil bom kar se da diplomatski izraz, umanjkanja potrebne odgovornosti pri ravnanju z javnimi sredstvi. Zato smo v kratkem času močno povečali javni dolg in glede na to, da težki časi ne bodo končani v letošnjem letu, da nas tudi v prihodnjem letu zelo verjetno čakajo čakajo še bolj dramatične okoliščine, kajti tudi gospodarstvo sporoča v letošnjem letu je položaj še relativno obvladljiv, ker ima vrsta podjetij zakupljeno električno energijo ali zemeljski plin za celo leto, v letu 2023 se bo pa množici tistim, ki nimajo dolgoročno zakupljene energije v bistvu pridružila nova množica podjetij, zato je zelo gotovo, da bo potrebno reagirati bolj izdatno. V tem kontekstu razumem tudi izjavo predsednika Vlade dr. Roberta Goloba o tisti milijardi izrečeni v eni od večernih oddaj prejšnji ponedeljek, ki ga je potrebno razumeti v tem hipu predvsem kot sporočilo, da **62. TRAK: (SC) – 15.05** in da moramo v teh težkih okoliščinah, v katerem se je znašlo zavarovati njegovo razvojno sposobnost. Razvojno sposobnost tako za ustvarjanje dodane vrednosti, za potreben zeleni prihod, digitalizacijo, njegovo pospešeno internacionalizacijo in seveda energetski prehod, ki nas očitno čaka. Naj uporabim še eno misel dr. Goloba, ki jo je izrekel na ponedeljkovem panelu voditeljev na Blejskem strateškem forumu. Vprašali so ga ali sedanja kriza koristi zelenemu prehodu ali mu škodi. On je dejal: »V tem hipu kurimo nafto in premog, zato kratkoročno ta situacija zanesljivo ne koristi našim podnebnim ciljem, ampak hkrati te okoliščine jasno sporočajo tako Sloveniji kot Evropi, da se mora v prihodnje v večji meri zanesti na vire, ki jih je sposobna sama zagotoviti. Se pa absolutno strinjam pri tem, s tem da bo potrebno zagotoviti ustrezen miks, ki bo zagotavljal rezervo in potrebne energente tudi takrat, ko virov, sonca, vetra, vode ne bo dovolj.« včerajšnji oddaji sva bila z gospodom Horvatom postavljena pred tako dramatično vprašanje: »Kdo zavaja slovensko gospodarstvo?«. Drži ocena, da bi bilo po točki 2.1. začasnega okvira reagirati tudi drugače. Gospodarska zbornica Slovenija je že junija v okviru gospodarske koordinacije, ki smo jo vzpostavili na gospodarskem ministrstvu predlagala shemo pomoči po točki 2.4. začasnega okvira ta predvideva pomoč podjetjem glede na natančno metodologijo za izračun opravičenih stroškov v višini 30 odstotkov opravičenih stroškov torej 30 odstotkov nad 2-kratnim povišanjem cen električne energije, zemeljskega plina. Mimogrede od tod tudi formulacija električna energija in zemeljski plin referiram na amandma Slovenske demokratske stranke, ki želi razširiti polje energentov, ki bi se šteli med upravičene stroške. To logiko smo na to prelili še v točko 2.1., zato da omogočimo gospodarstvu ne le administrativno res zapleten postopek po točki 2.4., kjer je treba priložiti vsa potrebna dokazila vse račune. Za dva energenta za leto 2021 je to vsaj 24 dokumentov za leto 2022 je to vsaj 14 dokumentov, če upoštevam oba energenta. To je breme, ampak hkrati to delamo, zato da je pomoč res ciljana, zato da javni denar ne mečemo z lopato skozi okno, ampak damo podjetjem točno tisto, kar jim po vsem enakih merilih pripada glede na spremembo njihovega položaja. Pri tem ne ločimo ne med malimi in ne velikimi in tudi ne med posameznimi sektorji. Če mi pa dovolite bom tukaj spregovoril tako kot je gospod Horvat in gospod Tine Novak tudi o vprašanji kmetijstva. Da, res je, Nova Slovenije je včeraj vložila amandma, s katerim je predlagala, da se upravičenci širijo tudi na polje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov in ribištva, ampak še pred tem morda naj spomnim, da je isti poziv ministru Hanu naslovila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko. Da je poslanec iz Prekmurja gospod Tine Novak ali na drugi strani kolega Damijan Zrim trkal na vladna vrata in rekel: »Oprostite, potrebno bo ustrezno vključiti tudi kmetijstvo.« Kaj predlagamo kot kompromisno rešitev, ki smo vam jo obljubili včeraj to, da v zakon med upravičence vključimo tudi natančno specificirano in mimogrede širše zasnovane dejavnosti na področju kmetijstva, vendar kadar so te dejavnosti organizirane v okviru torej gospodarskih subjektov torej fizičnih ali pravnih oseb, ki so organizirane po Zakonu o gospodarskih družbah

Spoštovane in spoštovani, jaz verjamem, da je to ena od tistih točk, ki lahko Sloveniji omogoča, da gremo skozi to krizo kolikor bo mogoče gladko. Ključen cilj tukaj je ohranitev razvojne sposobnosti. Nihče od nas si ne želi in povišane cene energentov že vplivajo na konkurenčnost gospodarstva, da bi v teh okoliščinah tvegali to dobro kondicijo slovenskega gospodarstva, ki ga je to v preteklih letih, od zadnje gospodarske in finančne krize pravzaprav pridobilo. V tem kontekstu je potrebno omeniti širše napore Vlade. Naj pri tem spomnim, da je predsednik Vlade, dr. Golob, ob robu blejskega strateškega foruma, govoril z Uršulo von der Leyen, na delovnem kosilu. Fokus tega razgovora je bil praktično v celoti na obvladovanju energetske krize. Da je v ponedeljek na političnem vrhu, skupaj z vodilnimi ekonomskimi strokovnjaki v državi, Vlada najavila, bom rekel, nekaj novih zakonskih rešitev. Med drugim tudi spremembe Zakona o oskrbi trga z električno energijo in oskrbi z zemeljskim plinom, ki dajeta manevrski prostor za to, da tudi z morebitnimi nadaljnjimi intervencijami posežemo v te visoke cene. Zato poudarjam, da je potrebno vladno ukrepanje razumeti v nizu in če ga bomo razumeli v nizu in nikakor ni zaključeno, takrat bomo ugotovili tudi, da se Vlada trudi po najboljših močeh učinkovito pomagati gospodarstvu. Kar se tiče drugih energentov, naj povem, da prav zdaj poteka vladna skupina za draginjo, ki med drugim tudi govori o ustrezni regulaciji kurilnega olja, s čimer verjamem, da je v veliki meri zajeta tudi intenca amandmaja, kot ga je predlagala Slovenska demokratska stranka.

V tem trenutku kot družba korakamo ali vsaj poskušamo korakati že skozi tretjo nemudno krizo, ki smo jo bili deležni v zadnjemu desetletju. Povsod se je v tem desetletju izkazalo, kako nezadostna je naša organizacija družbe, ne zgolj v naši državi, ampak kar v globalnem merilu, ki temelji na tako imenovanih tržnih zakonitostih. Zgodila se nam je finančna kriza. Zakaj? Zato, ker je bilo reguliranje financ popolnoma nedovzetno za dejansko stvarnosti, ki se dogajajo na trgu in trg preprosto ni deloval. Cene so se napihnile, nepremičnin, trg se je eventualno sesul, se razširil na celotni bančni sektor, nato še na preostanek gospodarstva potem so ta zapitek plačevali državljanke in državljani. Pardon, smo plačevali državljanke in državljani. V Sloveniji je to izgledalo tako, da se je država na veliko zadolževala, zato, da je reševala v osnovi zasebni kapital. Najbolj eklatanten primer te uporabe naših javnih, skupnih sredstev, je bilo reševanje bančne luknje. Saj bančna luknja ni kar priletela z neba. To je bil zasebni kapital, zasebna podjetja, ki so se prezadolžila, nato so nasedla in reševali smo jih državljanke in državljani. Res lahko rečemo, da je torej tržna organizacija družbe tista primerna, če pa neprestano zahaja v krize, neprestano zahaja v probleme in neprestano zanje plačujejo ljudje. Nikoli veliki lastniki kapitala ne. Ti dobijo tako imenovane »bail out-». Enkrat v obliki davčnih odpustkov, spet drugih v obliki neposrednih državnih nakazil. Naslednja točka, pri kateri bi se ustavil je bila epidemija Covid-19. Tudi tam se je izkazalo, kako zelo nezadostna je tržna organizacija gospodarstva. V hipu, na tlesk, so se sesule globalne dobavne verige in spet se je država na veliko zadolževala in spet je država, na veliko, zalivala velika zasebna podjetja, kapital, v funkciji ustvarjanja dobičkov za svoje lastnike, z javnim državljanskim denarjem, ki naj bi bil uporabljen za skupne potrebe. Pa je namesto tega odšel za reševanje zasebne lastnine, monopola peščice privilegiranih lastnikov kapitala nad produkcijskimi sredstvi. Sedaj smo soočeni z draginjo, soočeni smo z inflacijo in spet država počne tisto, kar lahko, tj. jemlje skupna sredstva zato, da poskuša pomagati gospodarstvu. S čimer samo po sebi ni narobe, dokler se pomaga posameznim podjetjem kot proizvodnim enotam, ki nas oskrbujejo z dobrinami, proizvodnim enotam, ki nudijo zaposlenost, ki nudijo razvojni motor in tako naprej, ampak sočasno se nam pa znova odpira nevarnost tega, da bomo za deficite trga, za očitno nezmožnost kapitalizma, da kakorkoli deluje v družbeno korist, reševali zasebne dobičke. To napako kot smo jo gledali v zadnjih dveh letih, mislim, da pod novo državno administracijo v novi koalicijski sestavi ne smemo ne smemo dopustiti. Kakršnakoli sredstva, ki jih država da od sebe, je potrebno zaščititi na način, da se zagotovi njihova družbena koristnost, se pravi, da imamo zelo jasen odnos tega, kaj tudi gospodarstvo, zasebne gospodarske družbe od države prejmejo – javna sredstva, naša skupna sredstva – in pod kakšnimi pogoji ta sredstva kot skupnost izstavljamo, kaj pričakujemo od tega gospodarstva, kakšne cilje naj doseže. Recimo ohranjanje delovnih mest, recimo varovanje okolja in tako naprej. To je pač neka temeljna logika, ki jo moramo v načinu delovanja gospodarstva oziroma v načinu državnega interveniranja v delovanje gospodarstva sprovesti v dani krizi in vpeljati kot nek normalen standard skozi celoten mandat v naslednjih štirih letih. Zakaj bi sicer država oziroma državljanke in državljani dajali ta denar nekim zasebnikom? Samo zato, da bodo še naprej gazde v tovarnah, ki jih v osnovi obravnavajo kot stroj za dobiček in ne kot neka podjetja, ki jih je potrebno negovati, širiti, razvijati in tako naprej? zagotoviti moramo, da se pomaga gospodarstvu, da se pomaga podjetjem kot nekaj več kot zgolj strojem za dobiček. To rekši pa je, kot sem izpostavil že večkrat v zadnjih razpravah, inflacija kot smo je deležni ne nek naravni pojav, ki je prišel od nikoder. Je zelo neposredna posledica tega, da so preprosto globalni dobavitelji energentov zlorabili situacijo post COVID-19, ker so jo lahko, ker na tak način deluje kapitalizem, ker na tak način deluje trg, in navili cene preostanku gospodarstva. Spet se pogovarjamo o globalnem merilu. In preprosto je prgišče naftnih korporacij oziroma energetskih korporacij celoten svet vzelo za talca z oderuškimi cenami energentov. Ta logika se je nato preselila še v druge gospodarske panoge. In seveda je prav, je nujno, da država v teh razmerah draginje pred korporativnim pohlepom in pred korporativnim oderuštvom zaščiti preostanek gospodarstva, še posebej male biznise, enako kot mora zaščititi tudi revna gospodinjstva kot mora zaščititi ljudi. Na tak način so se že zvrstili ukrepi pod aktualno vlado. Nedolgo nazaj smo enega izmed njih sprejemali v tem Državnem zboru. Govorim o znižanju DDV-ja na določene skupine energentov, kar velja tako za manjše gospodarstvo kot za gospodinjstva, sočasno z ukrepom regulacije, ki so ga sprovedli na vladi. Govorim seveda o regulaciji cen zato, da je nižji DDV prelit v končne cene porabe in ne da ostane vmes v maržah takšnih ali drugačnih posrednikov. In nekako enako logiko v Levici vidimo, da zasleduje tudi ta paket za pomoč gospodarstvo. Postavljen je na 40 milijonov evrov in cilja specifično na to, da se bo plačalo del stroška, ki ga imajo posamezna podjetja z rastočimi oziroma nihajočimi cenami energentov specifično za elektriko

– 15.20** (nadaljevanje) pomoči pridružila še kakšna dodatna varovalka, ki lahko zagotovi, da grejo ta sredstva zares v javno korist, recimo prepoved odpuščanja ali pa neka možnost vračanj. Predvsem pa se nam zdi pomembno, da so ti principi, ki naj zagotavljajo namensko rabo javnih sredstev, ki naj zaščitijo delovna mesta, ki naj zaščitijo ljudi pred odpuščanjem v podjetjih, ki jim država daje denar, implementirani v nadaljevanju. Enako kot je veljalo za sveženj draginjskega temeljnega dohodka, ki smo ga obravnavali pri prejšnji točki, mislim da velja tudi pri tem svežnju, ki naj vzporedno pomaga gospodarstvu. Se pravi primarna motivacija je obliž na nezavidljivo situacijo. In ko to počneš po najkrajšem možnem postopku, zato da ljudem pomagaš, boš sprejel kakšen kompromis pri obsegu v katerem lahko pomagaš, načinu na katerem lahko pomagaš in tako naprej. Tako, da je iz našega vidika recimo razumljivo, da niso bile v ta zakon vključene vse vse varovalke, kot bi si jih lahko predstavljali. Ampak kot rečeno, za nadaljevanje, ko je napovedan paket cirka ene milijarde evrov oziroma do ene milijarde evrov pomoči za gospodarstvo, pa mislimo da tovrstne varovalke, ki omejujejo možnosti odpuščajo oziroma vzpostavljajo neke mehanizme, da zasebna podjetja potem, ko so enkrat poslovno pri močeh, postopoma začno na neobremenjujoč način javna sredstva vračati nazaj v javno blagajno, to tudi storijo. In da imamo take varovalke vpisane v zakonodajo. In moje vprašanje tukaj predstavnikom Ministrstva za gospodarstvo bi bilo, koliko ste v tej smeri že razmišljali za nadaljnje / znak za konec razprave/ potencialne ali pa morda že delno dodelane svežnje, ki naj bi intervenirali v gospodarstvu.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 Nihče. Torej zaključujem razpravo pri tem členu in amandmaju. V razpravo dajem 3. člen, ter amandma Poslanske skupine SDS, amandma Poslanske skupine NSi in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Aha, tu pa prosim za prijavo.

Tu zdaj ne gre za to, da bi prehitevali kdo je trkal na katera vrata, kdo je bil na AGRI z gospo ministrico in kdo se je postavil na njeno stran in tako naprej, to nima veze. Ne se bahati s tem. Mi se ne bahamo. Samo dejstvo je, da smo bili edina stranka, ki je včeraj do seje odbora, za sejo odbora pristojnega delovnega telesa pripravila edina amandma, kjer pomoč širi tudi na kmetijski sektor. sektor. Še enkrat. Na tej točki ugotavljam, da je slovenska politika izdelala na zrelostnem izpitu, da smo bili slišani s strani vlade, zato sem včeraj tudi državnemu sekretarju rekel, da mu zaupam in sem podprl amandma koalicije, podpora katerega je dejansko omogočila, da amandma Nove Slovenije niti ni bil dan na glasovanje. Redko se zgodi, ampak se pa zgodi. Tako, da še bolj me veseli to, da smo tukaj zdaj najbrž pa le dosegli nek konsenz, da vedno, res vedno ko govorimo o pomoči gospodarstvu ne pozabljamo, da je tudi kmetijstvo izjemno pomemben segment gospodarstva. In še posebej v tej luči, ko vsi so nas polna usta hrane, kot neke strateško pomembne hrane in tako naprej, v sedanjem in tudi v bodočih časih. Mislim, da danes brez veze, da razpravljamo o bančni luknji, ki smo jo, so jo sanirali leta 2013, kaj več o tem vam bo vedela povedati **66. TRAK: (AJ) 15.25** (nadaljevanje) Res pa je, ker se strinjam, takšnih napak, kot jih je naredila omenjena gospa, ne smemo nikoli več ponoviti, ki so prinesle dejansko vsaj desetletni zaostanek v razvoju naše države. Ja, 3 amandmaje imamo tukaj. Mogoče bo zadeva, vprašanje sicer, kako bo po pregledu amandmajev šlo glasovanje, če bo amandma koalicije na prvem mestu, bomo seveda mi ta amandma podprli. In se veselim, tukaj nekega skupnega dosežka, da smo dejansko uspeli vključiti tudi kmetijski resor, in da bo to nek modus operandi

Nihče. Zaključujem razpravo. In v razpravo dajem 5. člen ter amandma Poslanske skupine NSi in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zdaj v razpravo dajem 6. člen in amandma Poslanske skupine NSi in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Bi tukaj želel kdo razpravljati? Tudi nihče. Gremo naprej. V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Bi želel kdo? (Da.) Izvolite, predstavnik Vlade. Torej tudi s tem amandmajem rešujemo in uresničujemo to, na kar smo bili jasno opozorjeni in postavili pričakovanje, da med upravičence vključimo tudi gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s primarno gospodarsko dejavnostjo. Bi pa na tem mestu se vendarle odzval tudi na pričakovanja, ki jih je izrekel spoštovani kolega gospod Kordiš. Drži, da so odtenki med nami tudi različni. Ampak mislim, da vsi skupaj v tej dvorani moramo deliti tudi odgovornost do javnih sredstev. Vplačila slovenskih državljanom, podjetij v državni proračun od vseh nas, še posebej pa od Vlade Republike Slovenije terjajo ustrezno odgovornost. Zato je potrebno snovati ciljane ukrepe in preprečevati zlorabe. V tem kontekstu naj podprem razmislek o tem, da je potrebno seveda verjetno na sistemski ravni uveljaviti ustrezne mehanizme, ki bodo zagotovili vračanja pomoči takrat, kadar do zlorab, do goljufij pride. Mi smo v tem zakonu se osredotočili na vračanje pomoči v res posebnih primerih. Kadar pride do razlik med poročanimi podatki in dejanskimi podatki in to ugotovimo, bodisi pri 100 pri 100 % kontrolah, zahtevanih pri posebnih pomočeh, ali ob vzorčenju ob enostavnih pomočeh. In, če seveda ugotovimo razliko, da dejanski podatki niso enaki tistim, ki so bili vpisani v aplikacijo, iz tega se ugotovi razlika in se ta razlika se vrača. Še več, mislim, da v 7. členu zakonu postavljamo tudi pomembno omejitev, da zato, ker angažiramo javna sredstva, Da, ker angažiramo javna sredstva in iz odgovornosti do teh javnih sredstev, v bistvu preprečujemo, da bi prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih osnovnih deležev, izplačil nagrad v poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Torej, kdor želi državno pomoč v teh izrednih časih, četudi je ta zelo omejena, vendarle naj ima ta pomoč absolutno prednost in postavi kriterij pred izplačevanjem dobičkov, nagrad poslovodstvom, nadzornim svetom in tako naprej. To sta zdaj dva primera, na nek način varovalk postavljenih v tem zakonu. Jaz pa se oglašam z namero, da na širši sistemski ravni to odgovornost do javnih sredstev namenjeno uresničevanju javnega interesa, pa naj gre za varovanje pravic zaposlenih, preprečevanje odpuščanja, za doseganje okoljske in siceršnje upravljavske odgovornosti pa mislim, da je potrebno uveljaviti z nekimi celostnimi rešitvami v dobro javnih sredstev in javnega interesa. Hvala. Hvala lepa. Bi želel še kdo razpravljati? (Ne.) Nihče. Gremo še k 10. členu. V razpravo dajem 10. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo besedo?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 ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16. Hvala lepa. (Seja

Hvala.